Predlagatelj Vlada. Hitni postupak. Raspravu su proveli Odbori za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Vladimir Vranković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Temeljem članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Vlada Republike Hrvatske šalje u Hrvatski sabor navedeni zakon koji omogućuje ratifikaciju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Plinacro plinovodi II", odnosno za financiranje realizacije plana razvoja izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2011. godine. Ugovor je potpisan u ime Republike Hrvatske od strane gospodina Ivana Šukera ministra financija u Splitu 31. srpnja 2007. godine, a od strane Europske investicijske banke gospodin Matthias Kollatz-Ahnen, potpredsjednik banke. Navedenim ugovorom je omogućeno da tvrtka "Plinacro" sklopi ugovor o kreditu gdje Republika Hrvatska daje jamstvo za kredit i nije opterećenje za proračun. U ovom trenutku želim naglasiti da ugovor o kreditu za "PLINACRO je potpisan između "PLINACRO-a" i Europske investicijske banke istog dana od strane predsjednika Uprave "PLINACRO-a" gospodina Branka Radoševića i potpredsjednika Europske investicijske banke i nalazi se u materijalima koji su pred vama. Projekt se sastoji od izgradnje novih plinovoda i objekata te razvoja transportnog sustava plinovoda u vlasništvu tvrtke "PLINACRO" sukladno ranije odobrenim izmjenama i dopunama plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine, a za razdoblje od 2007. do 2011. godine. U ovom kratkom obraćanju želim vas podsjetiti na temeljne ciljeve plana razvoja izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske od 2002. do 2011. godine. Prvo plinovodni sustav Pula-Karlovac koji uključuje regionalne plinovode Pula-Vodnjan-Umag te Kukuljanovo-Omišalj sa pripadajućim mjerno redukcijskim stanicama. Plinovodni sustav Like i Dalmacije što podrazumijeva magistralni plinovod Bosiljevo-Split-Ploče i regionalni plinovod Benkovac-Zadar-Šibenik-Drniš-Knin te pripadajuće odvojne plinovode i mjerno redukcijske stanice. Plinovodi sustav središnje istočne Hrvatske kojeg čine magistralni plinovod Slobodnica-Donji Miholjac-Drava-Šerdahelj i Mađarska sa svrhom otvaranja novog dobavnog pravca Magistralni plinovod Zagreb-Zabok-Rogatec-Slovenija sa svrhom povećanja kapaciteta dobave ruskog plina iz već postojećeg dobavnog pravca te otvaranje interkonekcije Slobodnica-Bosanski Brod te izgradnja i rekonstrukcija niza objekata na već postojećem plinsko transportnom sustavu. U razdoblju od 2007. do 2011. godine planirana je izgradnja ukupno 660 kilimetara 75 barskog plinovoda, 260 kilometara 50 barskog plinovoda i 25 mjerno redukcijskih stanica. Ukupna ulaganja za cjelokupno drugo ulagačko razdoblje od 2007. do 2011. godine iznosi približno 443 milijuna eura. Za zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije tvrtke "PLINACRO d.o.o." potreban je kredit u iznosu od 190 milijuna eura koji se može realizirati sa rokom povrata od 20 godina. Ugovor sa Europskom investicijskom bankom kojom se uz državno jamstvo "PLINACRO-i" odobrava zajam je preduvjet za realizaciju navedenih projekata, za daljnju plinifikaciju Republike Hrvatske, a što je od posebnog državnog interesa. Hvala. Zaključujem raspravu.